Herra forseti. Um margra mánaða skeið hefur ríkisstjórnin hunsað kröfur stúdenta um að veita þeim rétt til atvinnuleysisbóta, hvort sem er að sumri eða vegna starfa þeirra með námi. að stúdentar hafi um margra ára skeið þurft að vinna meðfram námi til að ná endum saman, einfaldlega vegna þess að framfærslan sem námsmönnum er skömmtuð í gegnum námslánakerfið dugar ekki, þá eiga þeir engan rétt.

Nú á svo að gera breytingar á úthlutunarreglum Menntasjóðs vegna starfa í bakvarðasveitum heilbrigðis- og velferðarkerfisins og lögreglu og að tekjur vegna þeirra komi ekki til skerðingar námslána. Við í Samfylkingunni fögnum þessu frumkvæði hæstv. menntamálaráðherra að sjálfsögðu, en þetta inngrip vegna einstakra mála varpar einmitt ljósi á fílinn í stofunni sem er einfaldlega að frítekjumarkið er allt of lágt fyrir alla, ekki bara bakverði heldur fyrir alla stúdenta. Sem dæmi eru almenn nemalaun hjá ríkisstofnunum yfir 360.000 kr. á mánuði og ef nemi vinnur þar í eitt sumar er hann kominn yfir frítekjumarkið og námslánin skerðast. Vítahringurinn er hafinn, framfærslan skerðist og neminn þarf að vinna meira. Það er algjörlega óboðlegt að kerfið komi þannig í veg fyrir að námsmenn geti framfleytt sér og fjölskyldu sinni yfir sumarið eða með hlutastarfi með námi. Nú er með nýjum lögum um Menntasjóð búið að skerpa á þeirri ábyrgð sem liggur hjá ráðherra, ekki hjá stjórninni, þ.e. að setja úthlutunarreglurnar, og því skora ég á hæstv. menntamálaráðherra að fara núna í þetta mál og hækka frítekjumarkið. Það er réttlætismál.

Þá er jafnframt mælt fyrir um að Alþingi tilnefni fulltrúa í fjármálaráð með hliðsjón af eftirlitshlutverki þingsins og þeirri ábyrgð sem felst í samþykkt fjármálastefnu og fjármálaáætlunar.

Nú hefur ráðið skilað áliti vegna fjármálaáætlunar 2021–2025 og fundað með fjárlaganefnd. Það var gagnlegur fundur eins og ávallt.

Og hverjar eru afleiðingarnar fyrir viðkomandi börn? Skólaganga þeirra er í uppnámi, framtíð þeirra er í uppnámi, framtíð fjölskyldunnar er í uppnámi.

færu til Hafrannsóknastofnunar og 20% til útgerðar. En á línuveiðum og krókum skyldi skera á tauminn og sleppa allri lúðu, hvort sem hún væri lifandi eða dauð.

Þetta myndi sýna vöxt lúðunnar að einhverju leyti og skapa verðmæti. Það drepst mikið af þessari lúðu sem skorið er niður og alls staðar í kringum landið eru bátar núna á veiðum að skera á tauma og lúðan dettur í sjóinn.

ákvarðanir sem munu hafa til skamms og langs tíma áhrif á rekstur ríkisins, á ríkissjóð. Við gerum það í þeirri von að þegar þessari veiru linnir verði atvinnulífið í stakk búið til þess að grípa tækifærið og efla Ísland sem aldrei fyrr.

og forsætisráðherra lét hafa það eftir sér, þegar þessar tillögur okkar komu fram, að þær væru óraunhæfar og ekki væri hægt að reka ríkissjóð þannig, og núna út af miklu atvinnuleysi væri ekki hægt að kippa stoðunum undan þeim skatti sem stæði undir atvinnuleysi. Nú er ekkert sérlega álitlegt að vera með sérstakan skatt til að standa undir atvinnuleysi. Það er í sjálfu sér miklu álitlegra og æskilegra

að fyrirtæki verði beinlínis hvött til þess að fjölga starfsfólki en ekki lött. Á því byggist sókn okkar til framtíðar, þ.e.

25% atvinnuleysi sem bitnar hvað harðast á erlendu fólki, ungu fólki og konum. Þessi staða hefur aukið mjög álag á velferðarkerfið og áhyggjur af þeim hópi sem hvað lengst hefur verið atvinnulaus og hefur áhersla verið lögð á að lengja bótaréttinn.

eins og stuðningslánin og styrkir til fyrirtækja. Auknir fjármunir hafa verið settir í heilbrigðismál og nýsköpunarverkefni og verið er að vinna af hálfu heimamanna að skipaþjónustu í Njarðvík og hugmyndir eru

og margir hafa talað um sem aðventustorminn. Áhrifin af óveðrinu og hnökrum sem komu fram bitnuðu mest á norðanverðu landinu. Þetta voru þættir sem sneru að flutningskerfi raforku, dreifikerfi Rariks, fjarskiptakerfinu og varaafli. Ríkisstjórnin brást hratt við og skipaði strax starfshóp sem í miklum snarheitum skrifaði skýrslu með miklum hraða þar sem talin voru upp þau verkefni sem þegar þyrfti að fara í til að tryggja

Í tengslum við aðventustorminn komu einnig í ljós alvarlegir brestir á flutningskerfi raforku og þá helst á norðurhluta landsins. Á þessu ári er unnið af miklum krafti við lagningu Kröflulínu 3,

Nú styttist í tímanum hjá mér en rétt í lokin langar mig að minnast á þá miklu vinnu sem unnin hefur verið af Neyðarlínunni og starfsmönnum hennar í tengslum við að styrkja fjarskiptakerfi landsins og koma upp varaafli, þar sem stóra verkefnið er að styrkja mikilvæga innviði sem fjarskiptakerfi landsins svo sannarlega eru. Í öllum þessum verkefnum hefur verið vel haldið á spöðunum og fyrir það ber að þakka. Vel gert.

við skyldustörf sín hefur vakið verðskuldaða athygli í dag. Hönnun þessara merkja er ekki aðeins sakleysisleg tilvísun í teiknimyndapersónu úr Marvel-heiminum heldur táknmynd lögreglunnar vestan hafs sem refsandi afls þeirra sem taka lögin og refsingar í eigin hendur og sneiða fram hjá réttarkerfinu. Skilaboðin eru að lögreglan hafi það hlutverk að refsa borgurunum fyrir ætluð lögbrot þeirra, rétt eins og refsarinn gerir. Slík viðhorf geta ekki talist æskileg í samfélagi sem segist a.m.k. styðja betrunarstefnu og réttarríki. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lýst því yfir á Twitter að hún hafi ítrekað við allt starfsfólk sitt að lögreglumenn eigi ekki að bera nein merki sem ekki eru viðurkennd á lögreglubúningi og að því verði fylgt eftir. Það eru vissulega jákvæðar fréttir en betur má ef duga skal, sérstaklega í ljósi ummæla lögreglukonunnar sem um ræðir sem sagði í samtali við Vísi að merki sem þessi væru notuð af mörgum lögreglumönnum og að hún teldi ekki að þau þýddu neitt neikvætt en hún hafi sjálf borið merkin í áraraðir. Ummæli lögreglukonunnar benda til þess að annaðhvort skorti mikilvæga fræðslu innan lögreglunnar um rasísk og ofbeldisfull merki eins og Vínlandsfánann og „Punisher“, eða refsaramerkið, nú eða það sem verra væri, að rasismi og ofbeldisfull menning fái að grassera innan lögreglunnar. Hvort tveggja er óásættanleg staða. Ég mun því óska eftir því að allsherjar- og menntamálanefnd taki þetta mál fyrir á fundi

Herra forseti. Ég vil vekja athygli á frétt sem birtist fyrir nokkrum dögum og sem hefur farið í raun sáralítið fyrir og litla umræðu fengið. Fréttin er þess efnis að heróín sé farið að ryðja sér til rúms hér á landi.

Það kom einnig frétt fram fyrir tæpum þremur árum frá starfsmönnum Frú Ragnheiðar að þau óttuðust að heróín kæmi í kjölfarið þegar nýr lyfjagagnagrunnur var tekinn upp 2017

Það er vissulega mikið áhyggjuefni að heróín sé farið að ná fótfestu hér á landi. Flest algengustu fíkniefnin á markaðnum eru þannig að um er að ræða fastar skammtastærðir. Í heróínneyslu eru skammtastærðir óræðar sem býður heim hættu á dauðsföllum vegna ofskömmtunar.

Á þessu þarf að taka, herra forseti, og í því sambandi bendi ég á að það er löngu kominn tími til að lögreglan sé fullmönnuð, hún verði betur í stakk búin til að takast á við innflutning og sölu á þessu stórskaðlega efni.

Forseti. Okkur sagnfræðingum þykir oft eftirtektarvert þegar sagan endurtekur sig og við sjáum eitthvað stinga upp kollinum sem við könnumst við úr sögunni.

ný plögg frá Viðskiptaráði Íslands sem hefur núna tekið saman greinargerð um hvað það telur réttu leiðina úr ástandinu sem við erum í.

Þetta er kunnuglegt stef frá því fyrir hrun, frá því að við keyrðum samfélagið í þrot, frá nýfrjálshyggjuárunum. Ég verð að segja, forseti, að þetta eru ekki aufúsugestir sem stinga upp kollinum núna, ekki í mínum huga í það minnsta.

hvað hið opinbera kerfi skipti miklu máli. Úrelt hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar er ekki rétta leiðin út úr þessari kreppu. Rétta leiðin út úr kreppunni er leið samneyslu og velferðar.

Við erum farin að nota allt of mikið af plasti, bara í einnota umbúðir. Ekkert lát virðist vera á framleiðslu plasts enda tvöfaldaðist árleg heimsframleiðsla á árunum 2000–2017. Plastúrgangur er því að verða eitt af okkar allra stærstu umhverfismálum og það er útlit fyrir að árið 2050 gæti verið meira af plasti en fiski í sjónum. Þetta er auðvitað hrollvekjandi staðreynd. Norrænir umhverfisráðherrar hafa nú lagt til að gerður verði nýr alþjóðasamningur til að draga úr plastmengun í hafi og er það vel. Í skýrslu sem unnin var fyrir norrænu ráðherrana er lögð áhersla á slíkan alþjóðasamning sem miðar þá að því að virkja stjórnvöld, atvinnulíf og neytendur í sameiginlegu átaki til að koma í veg fyrir þessa miklu mengun

Við höfum komið okkur upp ákveðnu fyrirkomulagi til að ýta undir endurvinnslu með Úrvinnslusjóði en þar er hluti af gjaldinu flutningsjöfnun og miðar að því allt plast eigi að fara til útflutnings. Ég velti því fyrir mér, virðulegur forseti, hvort ekki sé einfalt fyrir okkur hér í þessum sal og hæstv. umhverfisráðherra að breyta þessu fyrirkomulagi þannig að til verði hvati til að endurvinna plast hér heima og hvetja þannig til nýsköpunar í hringrásarhagkerfinu hér á landi.

Virðulegi forseti. Hreint Ísland er það sem ég ætla að tala um hér í dag. Jú, við stöndum vissulega frammi fyrir mörgum áskorunum í dag vegna heimsfaraldursins, þegar við verðum orðin hrein af Covid hér á landi verðum við að horfa á þau fjölmörgu tækifæri sem við höfum í okkar hreina landi. Hér höfum við mikla hreina orku og mörg tækifæri til þess að

vaxandi iðnaður og hér þarf minni orku og annað slíkt. Þegar við verðum komin með öflugan gagnasæstreng til landsins til viðbótar þá liggja þarna mörg tækifæri. Ef við nýtum þessi tækifæri þá getum við skapað fjölmörg hálaunastörf og góð störf, fjölbreytt atvinnulíf sem mun standa undir því velferðarsamfélagi og þeim lífsgæðum sem við viljum hafa á Íslandi.

Virðulegi forseti. Það hefur náttúrlega ekki farið fram hjá neinum að það er þungur róður hjá mörgum rekstraraðilum í samfélaginu, hjá einyrkjum og ekki síður listamönnum.

Mínar heimildir herma að strax núna á þessu ári sé tekjufall vegna tónleika 70% hjá STEF. Það er lækkun í bakgrunnstónlist um allt upp í 30%. Núna í desember, þegar er alla jafna

þegar kemur að flutningi tónlistar. Það skiptir miklu máli að reyna að gera allt sem hægt er, að við tökum stór og djörf skref og að við hugsum í lausnum, búum ekki til óþarfaflækjur. Það er hægt með einföldum aðgerðum (Forseti hringir.) og ekki síst núna á þessum tíma að mæta

til að mæla með því að forseti beiti sér fyrir því að við eigum hér, vegna stjórnskipulegra álitaefna, breiðari umræðu heldur en eingöngu út frá lögmætisspurningu, samtal við heilbrigðisráðherra, samtal við ríkisstjórn,

Forseti tekur undir það að mikilvægt er að þingið geti rætt þessi mál og að sjálfsögðu mun verða orðið við óskum sem berast um það. Ef forseta berast óskir um sérstakar umræður eða annað slíkt þá mun ekki standa á honum. Það varð að ráði að lengja þá sérstöku umræðu, sem reyndar hæstv. forsætisráðherra hafði frumkvæði að að taka upp, einmitt vegna mikilvægis málsins og var hún með þeim lengri af þessu tagi sem hér fara fram. Það má benda á möguleika til að taka á þessum málum í nefndum þingsins o.s.frv. Þannig að forseti telur nú að það séu ýmis úrræði og ýmis tæki tiltæk í þeim efnum og endurtekur bara að það mun ekki standa á forseta að taka til

Ég þykist muna rétt að a.m.k. í tvígang á útmánuðum og síðastliðið vor, ef ekki þrisvar sinnum, hafi verið annars vegar sérstakar umræður og hins vegar munnlegar skýrslur frá ráðherrum, fyrst og fremst forsætisráðherra, að vísu að verulegu leyti um efnahagsleg viðbrögð

staðar sé pottur brotinn í þessum málaflokki, sem það vissulega er. Þá held ég að slíkar upplýsingar geti hjálpað okkur við að bæta úr þeim annmörkum sem eru til staðar.

Herra forseti. Við í Samfylkingunni greiddum atkvæði gegn frumvarpinu um greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. Við töldum á því máli vera ýmsa galla og vildum leggja meiri áherslu á að gera fyrirtækjum kleift að halda ráðningarsambandi við starfsmenn frekar en að styrkja þau til að segja þeim upp. Við munum því ekki styðja þessar breytingar en við sitjum hjá við afgreiðslu málsins.

hér á landi.